næste punkt på dagsordenen er: 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 212: Forslag til lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen). (Fremsættelse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

næste punkt på dagsordenen er: 3) 2. behandling af lovforslag nr. L 213: Forslag til lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger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

Det sidste punkt på dagsordenen er: 4) 2. behandling af lovforslag nr. L 214: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse

Afstemningen stemte 2 (LA og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)). Ændringsforslag nr. 3 er forkastet. Herefter er ændringsforslag nr. 6, stillet og tiltrådt af de samme mindretal, bortfaldet. Så stemmes der om ændringsforslag nr. 4 af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (NB), og der kan stemmes.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

(Karen Ellemann): Så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag, kl. 10.15. Mødet er hævet.